me peame üheskoos otsustama, ja ma arvan, et me saame seda teha väga rangelt ainult siis, kui siin saalis on konsensus. Nimelt, saalikutsungi kell ei tööta korrektselt, ta mõnes kohas töötab, aga [üldiselt] ei tööta. Me peame sellega arvestama.

kuidagi töötab, aga tavaliselt on töötanud valjemini. Nii et ka see on probleem. Ma pidasin korraks nõu fraktsioonide juhtidega,

Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud juhataja! Ma tahtsin teatada, et Isamaa fraktsioon on valmis töötama ka ilma eelnõudeta. Aitäh, Aitäh! Ma ei näe hetkel proteste. Vabandust, Peeter Ernits! Hea juhataja! See on puhtalt minu isiklik arvamine, et kui kell ei tööta ja me oleme harjunud nagu Pavlovi koerad siin

Me peame arvestama sellega, et kui protestitakse, et meil kellad ei tööta, siis ma arvan, et meil on väga keeruline selle istungiga edasi minna. Nii et see tõesti eeldab väga suurt kompromissi siin saalis. Kalle Grünthal, palun protseduuriline

Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esiteks, ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust tervise- ja tööminister. Teiseks, liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust majandus- ja taristuminister. Aitäh!

kutsun Vabariigi Presidendi ettepanekul Toompea lossi istungisaali kokku Riigikogu erakorralise istungjärgu 2021. aasta 30. augustil algusega kell 13. Istungjärgu päevakorras on Vabariigi Presidendi valimine.Head

Ma siis alustan uuesti. Palun Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel võtta Riigikogu täiskogu selle, 18. töönädala päevakorrast välja seaduseelnõu 366 ja seda mitte menetleda. Aitäh!

Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 372 teine lugemine. Laudadele

Vabariigi Valitsuse algatatud e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 376 teine lugemine. Punkt kolm, Vabariigi Valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 378 esimene lugemine. Punkt neli, Vabariigi Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 382 esimene lugemine. Punkt viis, Vabariigi Valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu 386 esimene lugemine. Punkt kuus, Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 395 esimene lugemine. Edasi, õiguskomisjon õiguskomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala päevakorrast välja järgmiste eelnõude arutelu. Punkt üks, Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise muutmise seaduse eelnõu 394 esimene lugemine. Punkt kaks, Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 403 esimene lugemine. Sotsiaalkomisjon Sotsiaalkomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala päevakorrast välja Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 361 teine lugemine. Kultuurikomisjon Kultuurikomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala päevakorrast välja "Kultuuri arengukava 2021–2030" arutelu. Maaelukomisjon Maaelukomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala päevakorrast välja Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 365 teine ja kolmas lugemine. 12. ja 13. juuni täiendavatel istungitel jõudsime me läbi arutada järgmised päevakorrapunktid. Punkt üks, korruptsioonivastase erikomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 397 esimene lugemine. Vabariigi Valitsuse algatatud infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 359 kolmas lugemine. Punkt kolm, Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 366 teine lugemine. Eilsel, 13. juuni täiendaval istungil jäi meil pooleli Vabariigi Valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu 381 teine lugemine. Selle arutelu jätkame tänasel istungil.

nii nagu juhatus oma 10. juuni istungil konsensusega kinnitas. Head ametikaaslased ... Jevgeni Ossinovski, protseduuriline

Nüüd, härra Kokk tegi fraktsiooni nimel ettepaneku võtta üks punkt päevakorrast välja. Kuna härra Võrklaev seda ei toetanud, siis see küsimus, ma saan aru, sai lahendatud nii, et see eelnõu on päevakorras edasi. Millisel viisil erineb see sellest, kui mõni komisjon soovib pärast päevakorra teatavaks tegemist mingi eelnõu välja võtta? Kas siis on samamoodi, et fraktsioon saab seda vaidlustada ja siis jääb see eelnõu päevakorda?

keegi ei oleks selle vastu olnud. Reformierakonna fraktsiooni esimees võttis sõna ja ütles, et ta on selle vastu. Päevakorra teatavaks tegemist, mida te küsisite, reguleerib § 54 lõige 4, mis ütleb, et pärast päevakorra teatavaks tegemist arvatakse eelnõu päevakorrast välja eelnõu algataja, eelnõu esitaja või juhtivkomisjoni taotlusel. Kui algatajaid või esitajaid on kaks, peavad eelnõu päevakorrast väljaarvamise taotlusele olema alla kirjutanud mõlemad algatajad või esitajad. Kui algatajaid või esitajaid on enam kui kaks, peab väljaarvamise taotlusele olema alla kirjutanud üle poole algatajatest või esitajatest.Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus!

olema] pidevalt. Aitäh! Vastus: kui tõesti peaks juhtuma nii, et see mõnus tempo näiteks teisipäeval, 15. juunil ei võimalda 12 päevakorrapunkti menetlemist ja kuut

Varasemalt, kui lõiget 4 ei olnud – see on hiljuti sinna tekkinud –, siis lõiget 3 tõlgendati sellisel viisil, et see puudutab täiendamist nii väljavõtmise kui juurdelisamise kontekstis. Nüüd on meil säte väljavõtmise kohta ja see ütleb, et eelnõu võetakse päevakorrast välja ilma hääletuseta – seal ei ole mingit vetoõigust, nagu ma aru saan teie etteloetud lõikest –, kui selle väljavõtmise ettepaneku teeb algataja, esitaja või juhtivkomisjon.

juhtivkomisjon teeb otsuse [punkti] päevakorrast väljavõtmise kohta, siis seda vaidlustada ei saa ja see võetakse välja. Kui küsida, millele tugineb Rene Koka ettepanek, siis see see on olnud meie praktika kogu aeg, et kui fraktsioon teeb ettepaneku, siis see realiseerub juhul, kui keegi vastu ei ole. Antud juhul oli üks fraktsioon selle vastu.Tarmo Kruusimäe, protseduuriline küsimus. Tänan, hea esimees! Eelmise nädala kolmapäeval vist, kui ma ei eksi, sai küsitud aseesimees Hanno Pevkurilt, millest see tuleneb, et meil on päevakorras 12 teist lugemist,

Aitäh! Minul ei ole infot, et selle nädala laupäevaks ja pühapäevaks oleks kutsutud kokku erakorralist istungit. Kas on võimalik kutsuda kokku erakorralist istungit? Erakorralise istungjärgu kokkukutsumise sätestavad §-d 50, 51 ja 52. Aga minul ei ole infot, et seda oleks hetkel tehtud. Protseduuriline küsimus, Mailis Reps, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Kas ei ole mitte nii, et tõesti kunagi oli kodu- ja töökorra seaduse redaktsioonis ja hea tava näeb ette, et iga Riigikogu koosseis järgmisele koosseisule ikka natuke [kodukorda] täpsustab. Eelmise koosseisu lõpus tõesti tuli – või oli see juba üle-eelmise koosseisu lõpus – täiendus,

saab ilma vaidluseta teha kas algataja, komisjon või algatajad üheskoos, kui mitte keegi ei protesti.

Aitäh! Jah, olemasolev lõige tõesti on jõustunud eelmise Riigikogu koosseisu lõpus, märtsis 2019. Peeter Ernits, protseduuriline küsimus.

Aitäh! Vastus. Kui ei ole neljapäevaks päevakorda läbi menetletud, siis neid päevakorrapunkte

eelnõud nihkuvad sügisistungjärku? Jah, kui erakorralist istungjärku kokku ei kutsuta, siis nad nihkuvad sügisistungjärku.Jevgeni Ossinovski, protseduuriline küsimus.

54 lõike 3 tõlgendus on selline, et ilma hääletuseta võetakse eelnõu päevakorrast välja juhtivkomisjoni või algataja taotlusel. Nõnda saab ühepoolselt päevakorda muuta. Samal ajal jääb kehtima ka täiendav võimalus, et igal parlamendisaadikul on enne päevakorra kinnitamist võimalus teha ettepanek ükskõik millise eelnõu päevakorrast väljavõtmiseks ja see jääb päevakorrast välja, juhul kui keegi ei ole vastu. Kas minu tõlgendus on korrektne? Ma alati püüan jälgida, härra Ossinovski, teie sõnavõtte. Mu tunnetus on, et jah. Protseduuriline küsimus, Jevgeni Ossinovski.

komisjonid on viilu kaupa maha saaginud. Aga mõne arutelu juures ma sain ise ka viibida. Näiteks eelnõu 382 on väga oluline seaduseelnõu, mis puudutab biosäästlikkuse kriteeriumide tagamist, ja on otseses seoses eelnõuga 156, nagu tänasel majanduskomisjoni istungil selgus. Mina arvan, et seda küll ei tohiks siit päevakorrast välja võtta. Ma kõikide eelnõude osas ei oskagi praegu kaasa rääkida, sest sellest pikast loetelust ma ei suutnudki tuvastada, mis nüüd sealt välja kukkus. Punkt üks, ma olen nõus, et see ettepanek, mida välja võtta, oleks võinud olla Riigikogu liikmete laudadel. Ma vabandan selle pärast! Punkt kaks, kui te rääkisite eelnõust 382 ja selle väljavõtmisest, siis tõsi, see on majanduskomisjoni

et nendel puhkudel, kui komisjon on häälteenamusega otsustanud mingisuguse eelnõu väljavõtmise pärast [päevakorra] teatavaks tegemist, siis parlamendiliikmetel enam tegelikult ei ole õigust sellest ettepanekust üle sõita? See ei tundu tegelikult väga proportsionaalne, arvestades kodukorra üldist

Tänan! Selles osas saime selgust. Küsimus tänase veeseaduse kohta. Sellega on nüüd küll omapärane lugu, sest veeseadus peaks olema tegelikult ju päevakorras homme. Üldiselt on päevakorra teatavaks tegemise ja kinnitamise kohta väga kindlad protseduurid, nagu ka meie targast raamatust saab lugeda. Ja arusaadavalt on need tehtud selleks, et parlamendiliikmed teaksid ette, millisel viisil, millal ja mis järjekorras punkte arutatakse. Punkt üks. See on tehtud opositsiooni kaitseks, et ei oleks võimalik enamushäältega näiteks punkte edasi liigutada sellisel viisil, et oleks võimalik manipuleerida hääletustulemustega, näiteks kui on teada, et millegipärast osa parlamendisaadikuid kohal Nüüd teatati sellest neljapäeval, kui ma ei eksi, et veeseaduse arutelu on teisipäeval. Kolleegid teadsid arvestada sellega, aga nüüd järsku täna kell kolm selgus, et see on hoopiski täna.

on järgmine: eilsel täiendaval istungil jäi see eelnõu pooleli. Kui eelnõu jääb pooleli, siis seda menetletakse järgmisel istungil, milleks on tänane istung. See on see põhjus: me jäime veeseaduse eelnõu 381 muudatusettepanekute juurde. Me oleme esimese muudatusettepaneku juures, kui mu mälu mind ei peta. Ja nüüd see, mis te ütlete, et eelmises päevakorras oli see pandud teisipäevaks, siis see oli kindlasti tingimuslik.

aga minu jaoks ei ole. Protseduur on parlamendi töö vundament. Üldiselt on nii, et Riigikogu Riigikogu kinnitab nädala päevakorra. Päevade vahel võivad päevakorrapunktid nihkuda tulenevalt sellest, et tööaeg saab näiteks läbi, aga üldiselt kehtib see päevakord nädala jooksul. Igal nädalal, töönädalal kinnitab Riigikogu uue päevakorra.Nüüd, see kommenteeritav säte, millele te tuginete, mis ütleb, et täiskogu eelmisel töönädalal arutamata jäänud küsimused võetakse järgmise nädala päevakorda esimesena või "esimestena", nagu seal on sõnastatud. Kui Kui me loeme neid kommentaare, siis seal on väga mõistlik selgitus olemas, et kui näiteks neljapäeval jääb asi pooleli, siis neljapäeva õhtul saadab juhatus välja uue päevakorra, milles on pandud

Praegusel hetkel on teatavaks tehtud päevakord, kus veeseadus on teisipäeval, ja vahepealsel ajal on toimunud täiendavad istungid. Täiendavatel istungitel on teatud päevakorrapunkt jäänud lõpuni arutamata.

Sellist asja selle sätte kommentaarides loomulikult ei ole, sest ma arvan, et see on suhteliselt pretsedenditu olukord, milles me hetkel oleme.Sellest tulenevalt ongi küsimus, et kui me tõlgendame seda sellisel viisil, siis kujutame ette olukorda, kujutame ette olukorda, kus näiteks koalitsioon soovib millegipärast homse päevakorra esimeseks punktiks panna hoopis midagi muud, midagi neljapäevast näiteks.

kuidas päevakorrapunkte arutatakse ja sellepärast on see minu hinnangul päris põhimõtteline küsimus. Lisaks sellele on loomulikult küsimus selles, et ma tean parlamendiliikmeid, kes tahavad selle konkreetse seaduse

Aitäh! Tõsi on see, et eile samuti arutati päris palju selle teema üle, mida te praegu käsitlesite. Nii ametkonnal, Riigikogu juhatuse liikmetel teil oli arusaam, et kui täiendaval istungil jääb päevakorrapunkti menetlus pooleli, siis see lükkub järgmise istungi esimeseks punktiks, nagu hetkel ongi juhtunud. Nüüd kui võtta see teie konstruktsioon, et teha teisipäeva hommikul täiendav istung, siis me võime öelda, et tegelikult on selle osas

arvestades teie pikaajalist kogemust siin Riigikogus, me teame, et sellel paragrahvil on ka viimane lause, mis ütleb seda, et kaalukate põhjuste olemasolul võib etteteatamise aeg olla lühem.Ma lühem. Ma ei saa eitada, et see võib nii juhtuda, nagu te ütlete. Aga ma ei tea, et täpselt sellepärast oleks tehtud täiendavat istungit. Vähemalt viimasel ajal me oleme järginud seda, et

Aitäh! Vabandust, et ma ka aega viidan, aga tundub, et meil on töötunde siin viimasel ajal liiga vähe olnud. Eks me siis vestleme.Kõigepealt, täiendava istungi päevakord, hea Ossinovski teab täpselt, kuulutati välja ainult nende päevakorrapunktidega, mis jäid menetlemata. Ehk siis eelmise nädala täiendava istungi päevakord oli vastavalt sellele, mis nädala päevakorrast jäi menetlemata. See oli meil teada täpselt üks nädal. Kõik Riigikogu liikmed, kaasa arvatud need, kes võib-olla natuke vajavad rohkem aega mõtisklemiseks, teadsid seda nädal aega ette.Nüüd ette.Nüüd see, mis te ütlete, et kodulehel [seda infot ei olnud], seda ma tõesti ei oska hetkel kommenteerida, ma ei käinud täna hommikul kodulehel vaatamas, aga eile õhtul, suts enne südaööd oli see meile teada, et istung katkeb.

olulisem küsimus, et kas neid täiendavaid istungeid saab meelevaldselt korraldada. Eks elu on siin parlamendi töös erinevaid asju näidanud, aga üks on selge: täiendavate istungite aeg

teoreetiliselt oleks see võimalik. Aga nüüd veel kord, eelmise nädala täiendav istung kandus üle siia ainult seetõttu, et [need päevakorrapunktid] jäid eelmisest nädalast menetlemata. Aitäh!

siis me oleksime olukorras, kus me teisipäeval arutaksime mingisuguseid punkte, jõuaksime veeseaduse punktini ja sealt edasi hakkaksime üllatuslikult järsku arutama muudatusettepanekuid, läbirääkimised ja kõik muu läbiti eile? See oleks olnud lihtsalt Riigikogu senist praktikat arvestades väga enneolematu, et Riigikogu ühe päevakorrapunkti juures, avades päevakorrapunkti, alustab muudatusettepanekute arutelu.

et seda punkti, mis jäi pooleli täiendaval istungil – see oleks võinud olla veeseadus või mõni järgnevatest punktidest –, arutatakse esimesel istungil, kui me koguneme. Sest vastasel korral me oleme tõesti olukorras, kus keset päeva päeva on meil muudatusettepanekute arutelu ilma läbirääkimiste ja kõige muuta. Nii et puhtteoreetiliselt, ma saan aru, jah, meil on võimalik tõsta see teisipäeva tagasi – sinna, kus ta algselt oli aga selle tulemuseks oleks veel suurem pretsedent, mida meil ei ole Riigikogu praktikas varasemalt olnud, et Riigikogu arutab päevakorrapunkti alates muudatusettepanekute arutelust. Minu arvates see [päevakord], mis praegu on lauale pandud, on seaduse mõttega kooskõlas. Ehk pooleliolev punkt arutatakse järgmisena läbi ja ülejäänu osas lähtutakse Riigikogu liikmetele juba välja saadetud päevakorrast nende täpsustustega, mis on tehtud päevakorra väljasaatmise ja päevakorra kinnitamise vahel. Aitäh!

kui me võtame selle kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaande – tõsi, ka selle [ilmumisest] on möödas juba varsti kümme aastat –, siis siin öeldakse järgnevalt: "Riigikogu ei asu järgmise päevakorraküsimuse juurde enne, kui eelmise käsitlemine on lõpetatud."

Hanno Pevkuri ühe versiooni juurde, mis ütleb, et see võiks olla teisipäeval – no üsna narr see muidugi oleks, aga põhimõtteliselt on see ka võimalik, et me alustame teisipäeval kuskil päevakorra keskel päevakorrapunkti teist lugemist ja alustame muudatusettepanekute läbivaatamist. Juhatuse seisukoht oli see, et me peaksime sellega, mis jääb pooleli, hoolimata sellest, et oli täiendav istung, alustama esmaspäeval esimese punktina. Nii et see selgitus on, ega paremat ei ole.Jevgeni Jevgeni Ossinovski, protseduuriline küsimus. Aitäh! Esiteks Mailisele vastuseks, et täiendavaid istungeid võib teha ka komisjonide [istungite] ajal ja erinevatel muudel aegadel, selles osas kodu- ...

on lähtutud sellest, et komisjonid saaksid oma tööd teha. Aga üldises kodukorra hierarhias on täiskogu istung tähtsam, selles ei ole mingit kahtlust. Kui on vaja täiskogu istungit pidada ka fraktsioonide koosolekute ajal, siis seda saab samamoodi teha. See oli lihtsalt remark,

et tänasesse päevakorda kandumist ei olnud neljapäeval teatavaks tehtud päevakorras. Kui me vaatame neid kahte sätet koos – päevakorra teatavaks tegemine, päevakorra kinnitamine vabandust, ka kolmas säte, päevakorra täiendamine –, siis – ma teen väga lihtsaks selle asja –, tehakse [päevakord] teatavaks ja pärast teatavaks tegemist saab seda täiendada ainult juhul, kui ükski fraktsioon ei ole vastu,

Kuna päevakord on väga rangelt reglementeeritud osa parlamendi tööst, siis selleks muudatuseks puudub hetkel seaduslik alus. Nüüd,

Sellisel juhul me alustame homme muudatusettepanekute hääletamisest. Tõepoolest, ei ole nii, et alguses on hunnik teisi lugemisi ja alles siis on see. Me jätkame muideks pooleli jäänud eelnõu menetlemist kohe esimese punktina, sellepärast et esmaspäevane päevakord on tühi, ja me ei riku Riigikogu kodu- ja töökorra seadust. Minu jaoks on see oluline, sest see on pretsedenti loov praktika praegu. Ma

Me oleme täiskogus selle vastu võtnud esmaspäeval ja seal on teisipäevased päevakorrapunktid kirjas ja kolmapäevased päevakorrapunktid kirjas. Kui inimene arvab, et ta tahab teisipäeval kindlasti arutada seda päevakorrapunkti, siis ta on Riigikogus. Võib olla ju täpselt sama näide, et see punkt jääb teisipäeval

Protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder. Aitäh, auväärt juhataja! Minu küsimus ei ole mitte veeseaduse kohta, vaid reedel välja saadetud päevakorra kohta, mille Riigikogu juhatus on kinnitanud. Seal on esmaspäevaks ette nähtud Vabariigi Valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 366 teine lugemine. Millegipärast on see nüüd lükatud teisipäevaks, ometigi kinnitatud päevakorra kohaselt peaks see olema täna. Kui me soovime pooleli jäänud veeseadust esimese punktina menetleda, siis saaks seda teha ju täna enne selle punkti menetlemist, mis oli päevakorras juba varasemalt ette nähtud, ja seejärel peaksime me minema täna

Ma siiski palun praegu kümme minutit vaheaega ja me koguneme korraks juhatusega ja siis otsustame edasi. Kümme minutit vaheaega.V

Selle täpsustusega panen päevakorra hääletusele. Palun hääletada!

55, vastu 3 ja erapooletuid 1. Päevakord on kinnitatud. Head kolleegid, tänased päevakorrapunktid on lõppenud. Nüüd

eelarve seletuskirjas, kus ta asendas sõna "ema" "sünnitava inimesega". Selle järgi võib öelda, et meie sünnitav inimene, kes on peaministri rollis, kohtub praegu Aga kellega ta kohtub? Ameerika Ühendriikide presidendiga. Aga kuidas peaks teda nimetama või ka mind nimetama?

Tsiteerin Newsweeki: "Kui kasutame terminit "sünnitav inimene", siis me oleme kaasavad. See on nii lihtne. Kasutame sooneutraalset sõnastust, kui räägime rasedusest, kuna mitte ainult naise kehasse sündinud naised (paiksoolised) ei saa rasestuda ja sünnitada. Reproduktiivne vabadus on iga keha jaoks." Reproduktiivne vabadus. Kas see on see, et jaanipäevaks naiseks ja jõuluks meheks või vastupidi? Kes ma olen siis? Mina olen paiksooline ja Leo vähemalt on ja ma arvan, et veel mõned meist on paiksoolised. Aga kes need teised on, kahepaiksoolised või kahepaiksed või? Ja ikkagi, mida me teeme naistepäevaga? Kas me nimetame selle vastavalt puhuvatele tuultele sünnitava inimese päevaks? Aga kes on need naised, kes ei saa sünnitada või ei taha sünnitada? Ja ikkagi, kes me, mehed, oleme? Sigitav inimene, spermainimene? Aga emadepäev? Sünnitavate inimeste päev? Aga jah, kõik naised ei saa või ei taha sünnitada ja see on ju selge diskrimineerimine. Mida ma tahan sellega öelda? Uue normaalsuse puhul, mis igalt poolt peale surub, ka Ameerika Ühendriikidest, on konstruktsioonid "mees ja naine" ainult üks variant, aga on olemas veel transsoolised. Kui sooidentiteet, sooline väljendus või sooline käitumine on mittevastavuses inimese bioloogilise sooga, siis on see transsoolisus. Aga ikkagi ma küsin nendelt vähestelt kolleegidelt, kes on siia jäänud: mis asi on mehelikkus, mis asi on naiselikkus? Peaksime nimetama seda, kuidas see oligi, sünnitavainimeselikkus või sigitavainimeselikkus. Mida me teeme ajakirjaga Eesti Naine?

Bideni administratsiooni järgi nimetada, kohtub sigitava inimesega, või ma ei tea, ma ei ole leidnud seda vastet, siis selle üle võiks ju mõelda sel ilusal päeval, kui kui meil on olnud muud teemad. Aga võiks mõelda laiemalt. Aitäh! Rohkem vabas mikrofonis kõnesoove ei näe. Head kolleegid, istung on lõppenud. Kohtume homme kell